Hvala lijepo. Postojeće zakonsko rješenje kad se govori o samoj opskrbi plina kojem određen dobavljač plina određuje se opskrbljivačem opskrbljivača u obvezi javne usluge do 31. ožujka 2014. godine što znači da tvrtka Prirodni plin trenutno ima obavezu opskrbe opskrbljivača u obavezi javne usluge do kraja ožujka. Kad ističe ugovor o skladištima plina s tvrtkom Podzemno skladište plina i nije dostatno za daljnje osiguranje opskrbe plinom za kućanstvo. Znači imamo situaciju da do 31. ožujka ožujka prirodni plin ima tu obavezu. S obzirom da u RH još nisu ispunjeni nužni preduvjeti za potpunu liberalizaciju plinskog tržišta na maloprodajnoj razini, pojedina zakonska rješenja mogla bi imati značajan utjecaj na daljnji razvoj maloprodajnog tržišta plina u RH. Dakle, i pouzdanost opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstva, znači građana, ovim zakonskim rješenjem otvara se mogućnost proglašavanja strateškog dijela proizvodnje prirodnog plina na teritoriju RH, odnosno otvara se mogućnost da opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji je dužan kupovati plin od proizvođača prirodnog plina i predavati ga opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe po reguliranoj cijeni i to isključivo za kupce iz kategorije kućanstva i opskrbe plinom onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba koje se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstava u skladu za zakonom kojim se uređuje toplinska energija imenuje Vlada RH. Uzimajući u obzir sve nužne preduvjete za potpunu liberalizaciju plinskog tržišta, odnosno deregulaciju krajnje cijene plina za kućanstva kao što su uspostavljanje sustava zaštite ugroženih kupaca, odgovarajuća razina razvijenosti veleprodajnog tržišta, ostvarenje tehničkih preduvjeta za efikasnu promjenu opskrbljivača plinom na razini kućanstva, raspoloživost prirodnog plina proizvedenog u RH sudionicima na tržištu plina pod jednakim uvjetima gospodarski rast i drugo, a koji su u RH još uvijek nisu ispunjeni, otvara se mogućnost upravo uvođenja prijelaznog razdoblja u kojem bi veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstva ostala regulirana. Isto tako, trenutno za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom posjeduje 56 energetskih subjekata od čega 35 su obavezne javne usluge, sukladno Zakonu o tržištu plina, u registar voditelj bilančnih skupina koji vodi rotten, upisano je 12 voditelja bilančnih skupina od kojih 8 aktivno sudjeluju na tržištu plina. Od voditelja bilančne skupine najveći tržišni udio trenutno ima prirodni plin koji je u 2011. godini iznosio 100%, 2012. godine 93,3%, dok je u 2013. godini iznosio 82%. Tvrtka Prirodni plin je do 31. ožujka imenovana za opskrbljivača opskrbljivača u obavezi javne usluge ponuditeljem energije uravnoteženja na godišnjoj razini te zbog tog datuma jedini korisnik sustava skladišta plina. Isto tako odluka Vlade o cijeni za dobavu, a sukladno Zakonu o tržištu plina vrijedi do 31.ožujka 2014.godine te iznosi 0,23756 kune po kilovat satu. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen Bit ću kratak. Ponovit ću onaj uvodni dio od prošlog zakona, a otprilike odnosi se opet sve na isto. Članak 65.stavak 3.opet Vlada ne predviđa tko bi preuzeo obvezu plaćanja troškova plina ugroženim kupcima. Sada ću biti malo zločest pa ću reći da vjerojatno podrazumijeva da opskrbljivač će biti taj koji će preuzeti karitativnu ulogu pa će glumiti neku dobrotvornu ustanovu i snositi te troškove i preuzeti na sebe socijalni dio politike Vlade RH što znamo i sami da nije istina. Ali ću podsjetiti na obavezu RH da definira tzv. energetsko siromaštvo siromaštvo i taj rok je bio do 8.svibnja prošle godine i to ponavljam opet ovu priču bit će već nekoliko puta se sastalo radno tijelo i bit će uskoro i onda čujete člana radnog tijela koji kaže neće biti do jeseni, a najvjerojatnije ni do konca godine. Moram naglasiti da u ovakvim postupcima Vlada RH se izlaže i mogućim sankcijama jer je riječ o kršenju direktive EU. nadam se da će predstavnici Vlade uzeti u obzir da nas ne bi na kraju te novce koje smo mogli dati i koje smo obavezni dati ovim ugroženim kupcima, odnosno opskrbljivačima da nećemo morati investirati u zajedničku kasicu u Bruxellesu. Amandman i na ovo smo predložili i apeliram da se to prihvati jer ovo je stvarno minimum minimuma, na kraju krajeva opredijelili smo se odnosno ova država je čak i po Ustavu socijalna država, samo ne vidim sa ovakvim odredbama po čemu to dokazuje u praksi. Hvala vam lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred ovako jednim velikim auditorijem raspravljamo o zakonu koji je zamjenik ministra poprilično ovako benevolentno pojasnio i objasnio. Međutim ovaj zakon bar iz onoga što je prva potpredsjednica Vlade neki dan govorila u svom intervjuu itekako bi mogao imati i pozitivne i negativne efekte na standard hrvatskih građana u 2014.godini. Jer volimo se često igrati sa političkim prepucavanjem, a ovaj prirodni plin vam nije ništa drugo nego onaj famozni plinski biznis u sporazumu INA-e i MOL-a, to vam je taj prirodni plin. Ovo skladište plina nije ništa drugo nego ono famozno Skladište plina Okoli u koji se skladišti plin koji se iscrpi da tako kažem iz sjevernog Jadrana i onaj hrvatski dio što ostane u Hrvatskoj temeljem napravljenog magistralnog cjevovoda za vrijeme one nesposobne HDZ-ove vlade kako kolege vole često reći, ali gledajte taj plin sada je u Skladištu plina Okoli i sada kada dolaze ovi hladni zimski dani to Skladište plina Okoli je napucano do daske sa plinom puno, a dok recimo prije to je Skladište plina Okoli je bilo napucano sa ruskim plinom jer ovaj plin iz Italije je završavao negdje zapravo iz sjevernog Jadrana putem plinovoda u Italiji i Sloveniji završavao negdje drugdje. Zašto ovo sve govorim pa pomalo ironično i šaljivo? Iz razloga reći reći samo da 2011.je prirodni plin bio 100%-tni opskrbljivač, a 2012. 95%, a 2013. 82% ne reći pravu istinu mislim da nije dobro. Nije dobro zbog toga što oni na koje se primjenjuje ovaj zakon moraju znati pravu istinu. Dakle sa izgradnjom ovog plinovoda od Fažane do Zagreba i sada mislim da je on došao do Dugopolja ako se ne varam do Splita i ono što je daleko bitnije interkonekcija do Donjeg Miholjca i mađarske granice Hrvatska je dobila sa tom interkonekcijom jedan dobavni pravac plina i stvorila je preduvjet za liberalizaciju plinskog biznisa u RH. nisam volio ni tada dok je bila vlada HDZ-a koristit izraz plinski biznis jel to naprosto nije istina. To nije nikakav plinski biznis, to je trading kompanija koja se bavi sa trgovinom plina i ništa drugo. Dakle oni su plin koji su kupili od onih naših naftnih bora na sjeveru Jadrana i plin koji su kupili na tržištu od Rusa ili nekoga drugoga prodavali hrvatskim građanima. Prema tome nije to nikakav plinski biznis nego trgovina koja u svom posjedu nema ništa osim što je imala nekakve ugovore sa Rusima i trguje i prodaje plin. Međutim zašto to govorim? Pa zato što od 1.4.2014.godine oni praktički gube nekakvu obvezu i gube monopol. I sada se postavlja jedno realno pitanje, što će Vlada poduzeti ili što će Vlada napraviti ako oni jednostavno kažu mi se više nećemo baviti s tim? Mislim govorimo ovako. Dakle mislim da je u ime predstavnika trebalo malo više pojasniti ovaj zakon i kažem tu su šturo nabrojane, pa je zamjenik ministra pročitao samo što ovdje piše iz jednostavnog razloga što praktički pitanje je da li u ovom trenutku cijena plina za koju iskreno govoreći malo koji hrvatski građanin u ovom trenutku zna kolika mu je stvarna cijena plina. Jer svi mi koji se grijemo na plin i imamo obiteljske kuće ili građani koji žive u …/Govornik se ne razumije./… zgradama, kolektivnog stanovanja pa imaju one kombi bojlere su ostali pomalo iznenađeni sa računima koje su dobili sada u 12. 12. mjesecu i 1. mjesecu. Jer gledajte nelogično kada praktički nemate niti jedan dan ispod nule a račun za plin zbog toga što više ne plaćate kubik nego plaćate nekakve kilovate, kalorije, kilokalorije i što već hoćete vam dolaze daleko veći. I sada ljudi se naprosto pitaju što se tu događa. I nitko nije, zato se tržište liberalizira, međutim, pitanje je od ovih 56 ili koliko ste već rekli jedinica, ispričavam se ako sam pogriješio, koliki od njih su u silnim problemima. I zašto je ono što je ključno stalo u Hrvatskoj plinofikacija. Što nama vrijedi magistralni cjevovod koji je napravila tvrtka Plinacro do Dugopolja kada oni koji su trebali a po zakonu to više ne mogu raditi jedinice lokalne samouprave nego to rade koncesionari ili opskrbljivači plina nisu razvili mrežu po svim tim gradovima kako u kontinentalnom dijelu tako i u morskom dijelu Hrvatske. A da ne govorim kada pogledate i kontinentalni dio Hrvatske, kada zanemarite ovaj sjeverni dio i Zagreb i okolicu Zagreba onda ćete vidjeti da malo praktički gradova a da ne govorim od toga, evo ja ću reći primjer Velike Gorice, sablažnjavam se da HEP nije sve toplane koji su itekakvi zagađivači, ima ih mislim 6 ili 7 u Velikoj Gorici a možemo govoriti i o Zagrebu, oni još uvijek koriste ono najzamazanije gorivo a to je mazut recimo a da ne koriste plin. Dakle, niz pitanja koje naprosto kroz ove nekakve tehničke promjene zakona treba otvoriti iz razloga što ja možda nisam dobro pročitao, možda ne znam čitati ali nisam vidio u principu koje mogućnosti se otvaraju. Jer vi uz prirodni plin imate Zagrebačku plinaru koja je nekada sama proizvodila plin i onda kada je prestala proizvoditi plin praktički kupuje plin plin od prirodnog plina, onda ga to prodaje građanima Zagreba i okolice jer mislim da svi gradovi Zagrebačke županije, ne svi nego njih nekoliko praktički opskrbljivač plina im je Zagrebačka plinara. dakle, kada riješimo ovaj dio, građana Republike Hrvatske koji hvala Bogu još uvijek mogu plaćati ili moći će plaćati plin i svoje grijanje onda dolazimo do onoga što je problematično i što ustvari je problem svih nas a to su ti tzv. ugroženi kupci ili naši sugrađani koji žive na, na žalost žive, životne nekakve stvari su ih bacili na margine društva. U centrima za socijalnu skrb su nekada ti ljudi tamo gdje nemaju plina dobivali godišnje da li do četiri ili nekoliko metara drva, to je tzv. ogrjev a sada toga više praktički nema. Isto tako tim obiteljima se pomagalo plaćati plin jer ga nisu imali otkuda plaćati s obzirom da ne koriste drva. Međutim, iz ovoga prijedloga zakona, možda sam kažem krivo vidio, ispričavam se ako jesam, ministarstvo rada i socijalne skrbi, zapravo Ministarstvo socijalne skrbi, ispričavam se, tu poziciju više nema kod sebe. Bar je tako ovdje napisano, ispričavam se kažem ako sam krivo vidimo. Ali ovako, kaže, samo čas, da nađem, se ne razumije./… zakonom predlaže se brisanje odredbe koja je određivala obvezu u tijelu nadležnom za socijalnu skrb da planira i osigura sredstva za plaćanje isporučenog plina ugroženim kupcima, odnosno da plaća plin opskrbljivaču u okviru javne usluge u slučaju kada ugroženi kupac ne plaća takvom opskrbljivaču plina. Dakle, mi ovim zakonom opet kroz nekakve tehničke promjene i kao što je govorio kolega Novak o tržištu električne energije, još takvih stvari imamo, guramo stvari koje su vrlo opasne. ne razumije./…, mi ćemo dignuti ruku protiv ovoga zakona, ja mogu sutra reći ja sam digao ruku protiv, međutim, za svoje sugrađane koji neće imati novaca platiti ovaj plin njima to ništa neće značiti. Ali postavljam pitanje kolegama iz vladajuće koalicije zar čete vi stvarno dignuti ruku za, zapravo podržati zakon koji u sebi kaže da se predlaže brisanje odredbe koja je određivala obvezu tijelom nadređenom za socijalnu skrb da planira osigurati sredstva za plaćanje …/Govornik se ne To znači vi dragi naši sugrađani koji kažem nažalost ste se našli iz ovog ili onog razloga na marginama društva, evo mi sada Zakonom o trgovini plinom kažemo da Ministarstvo socijalne skrbi nije dužno osigurati sredstva za taj plin. Dakle to se isto nalazi u ovom zakonu. Ja ne znam, kažem, ja čitam iz obrazloženja ovog vašeg zakona ja ne bih htio da krivo nešto interpretiram zato sam i citirao da kažem, jer ovo je vrlo osjetljiva stvar i ne bih htio sada da netko kaže da politiziram ili da napadam potpredsjednicu Vlade i vladajuću koaliciju da to u Ministarstvu socijalne skrbi nije osigurano, to naprosto ovdje piše. I stvarno me zanima s obzirom na tu veliku pompu pa na kraju i sudske procese oko tog prirodnog plina, doduše meni je savjest čista jer sam bio od prvog dana protiv toga da to Hrvatska država kupuje, me zanima što će se dogoditi na tržištu Republike Hrvatske. Jer gledajte sada kada je cijena plina već poprilično tržišna ja sada već mislim da INA, dakle hrvatska Vlada i njen strateški partner MOL sa tvrtkom Prirodni plin više ne ostvaruju gubitke, da ta tvrtka sada već negdje posluje kada se uzme koja je cijena plina na sjevernom Jadranu. I mene sada zanima da li će plin koji se izvadi na sjevernom Jadranu biti pod istim uvjetima dostupan i nekom drugom opskrbljivaču u Republici Hrvatskoj kao što cijena po kojoj taj plin plaća prirodni plin INA-i. Jer INA je u ovom trenutku sa …/Govornik se ne razumije./… suvlasnik tih bušotina u sjevernom Jadranu. Dakle, toga ovdje nema. Jer gledajte ako INA koja je 100%-tni vlasnik prirodnog plina osjeti da će izgubiti jedan dio kupaca koji plaćaju sigurno. Jer gledajte, prodaja bilo kakve usluge hrvatskim građanima, hrvatskim domaćinstvima je najlakše zarađen novac. Imate naplatu vrlo visoku, cijenu takvu kakva je. I logična stvar da onome to, s obzirom da je cijena plina u Hrvatskoj došla na već popriličnu tržišnu razinu a da ti imaš vlastite izvore plina koji je daleko niži kad uzmeš ukupnu cijenu od one cijene koju trebaš platiti plin iz Rusije, onda se postavlja pitanje koliko je to ravnopravna tržišna utakmica sutra na Hrvatskoj. Da recimo bilo koji Hrvat se sjeti ili ćemo otvorit tržišnu utakmicu, a sad je pitanje da li je ona interkonekcija prema Mađarskoj dovoljno velika, da netko tko je zainteresiran ući na hrvatsko tržište, da li je to jer gledajte, mi sad zbog ove interkonekcije i ovoga svega skupa mi možemo kupovat plin iz sjeverne Afrike Afrike jer preko talijanskog plinovoda i Slovenije dolazi u Hrvatsku danas. Dakle Hrvatska nije danas više da tako kažem sakata što se tiče nabavke plina. Sa izgradnjom ove interkonekcije i sa izgradnjom ovog magistralnog cjevovoda od Fažane do Zagreba mi smo itekako stvorili uvjete i bez obzira što kolege danas iz vladajuće koalicije, recimo kolega Radoš kad je govorio u ime kluba HNS-a nije nijednom rječju spomenuo da dva ključna objekta što se tiče plinske neovisnosti Hrvatske je ovaj magistralni cjevovod od Fažane do Zagreba i ova interkonekcija koja se napravila od mađarske mađarske granice, od Miholjca prema Hrvatskoj. Jer gledajte kolegice i kolege, da nema te interkonekcije danas priča oko privatizacije Petrokemije bi bila sasvim drugačija i to gospodin zamjenik dobro jako zna. Jer danas netko ako kupi Petrokemiju i s iste strane ima vezu da može nabaviti, mislim vezu pod navodnicima, dakle u tržišnim uvjetima, da li sa financijskim sredstvima ili ovaj način može nabaviti jeftiniji plin, ima uvjete da ga praktički dovede do Kutine jer s tom interkonekcijom on može sasvim normalno i tržišno poslovat za razliku od Petrokemije koja je do sada prinuđena kupovati plin plin na onaj način koji je to određivala INA. To su bili razlozi zašto se Petrokemija u proteklih 15 godina tri-četiri puta našla na koljenima. Ne zbog toga što je bila nesposobna politika nego naprosto što INA koja je vodila socijalnu politiku kroz cijenu energenata I ovaj zakon bi mogao još, o njemu bi čovjek mogao pričati o utjecajima ovoga zakona i pozitivnim i negativnim jer znate što znači liberalizirat tržište gdje ste vi na ovaj ili na onaj način administrativno određivali cijenu plina do sada u uvjetima kad imate ovoliki broj nezaposlenih, dakle kad imate nažalost ovakvu socijalnu kartu kakvu jesmo, dakle imate totalnu liberalizaciju, a s druge strane donosite odredbu da Ministarstvo socijalne skrbi nije više dužno osigurat sredstva za ugrožene kupce onda mislim da ovaj zakon itekako može imati jedan negativan socijalni utjecaj na ovu cijelu priču. A isto tako kažem, možemo se mi politički prepucavat ovako ili onako, međutim situacija kad je danas kubik plina recimo negdje

a nekada je taj plin bio 1,50 ili još nešto slično. Prema tome, mislim da ovaj zakon nismo trebali usvajati na ovakav način, mislim da nije trebao ići po hitnom postupku, mislim da smo o njemu trebali raspraviti, kažem posebno oko ovog dijela liberalizacije, posebno oko stava Vlade što se tiče prirodnog plina. Ja kažem, to je tvrtka u vlasništvu INA-e koja 60% hrvatskih potreba, toliko se navodno proizvodi na sjevernom Jadranu, dobiva po cijeni kakva je politika INA-e, a ne mogu reći da svojoj tvrtci to prodaje po nižoj cijeni i one automatski sa tako niže nabavljenom cijenom plina mogu gušit liberalizaciju tržišta u Republici Hrvatskoj i mi to ne možemo zabranit. Ali ako se zakonom kaže da praktički ta prodaja plina, sad je to opet problem tržišne utakmice, ali ispričavam se nemam …. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Vrlo kratka replika. Kolega Šuker, rekli ste da je Vlada predvođena HDZ-om zaslužna za izgradnju magistralnog cjevovoda, plinskog cjevovoda do Dalmacije i to je apsolutno točno. Međutim, postavlja se pitanje koliko je taj projekt ustvari potreban s obzirom na činjenicu da tamo nemamo nikakvog velikog korisnika pa imamo cijev za koju ste i sami sada rekli da ne postoje baš jako veliki interes od strane lokalnog stanovništva da se priključe, pa kome ćemo distribuirati uopće taj plin. Radi se o vrlo skupom projektu i ja mislim da je pametna država koja strateški razmišlja trebala predvidjeti nekog potrošača na kraju te cijevi, npr. nekakvu termoelektranu na plin na području Sinja, na području Splita možda pa bismo imali proizvodnju energije iz takve termoelektrane na plin, imali bi ipak korištenje tog cjevovoda za potrebe energetske opskrbe stanovništva i mislim da bi priča daleko bolje i kvalitetnije se realizirala da smo malo više razmišljali o načinima realizacije ovog projekta. Ali nažalost, energetski projekti u Hrvatskoj se događaju tako kako se događaju pa mislim da bi se trebalo zapitati koliko se trebate ustvari hvaliti sa ovakvim projektima koji na kraju krajeva ne pokazuju jako veliku učinkovitost. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. a ako vi sad radite plinovod i napravite poddimenzioniran vi sutra ne možete ništa planirat na to. Ali ako se ne varam, vi to jako dobro znate isto kao ja samo što ste to prešutili, ne znam zašto. Vi dobro znate da je taj plinovod rađen sa ciljem da od Albanije dođe drugi plinovod, a to je sa jednom drugom grupacijom. Prema tome, vi dobro znate da je taj plinovod rađen u nekakvim projekcijama prave energetske neovisnosti Hrvatske. To južni tok nije, ali ovaj pravac je i vi to jako dobro znate. Dakle, taj plin je rađen i zbog ovoga što ste vi rekli što se ja s vama u potpunosti slažem jer smatram da ljudi u Dalmaciji tamo gdje je turizam će daleko lakše prihvatiti nekakvu proizvodnju električne energije na plin i tako nešto. Druga stvar, nemojmo zaboraviti da je Dalmacija imala nekada jaku industriju koja je nažalost koristila jako prljave energetske izvore, prema tome moramo razmišljat i o tome. Jer ako govorimo o tome da će se Hrvatska gospodarski oporaviti, da mi naprosto određene industrijske pogone moram vratiti, ne na onakav način, ne onako prljavo. Ali da smo tako razmišljali o autocestama vjerojatno ih nikad ne bi napravili. Nekada kad gradite onda je jeftinije ugraditi, govorim sad na pamet 80

koja ima takve prihode da to može podnesti će se pogađati sutra isplativo. Da li sa nekakvim krajnjim korisnicima i ovo što ste između ostalog vi rekli. Ali mislim da je Hrvatskoj daleko interesantnija ova varijanta ovog plinovoda koji bi došao preko Albanije, Crne Gore praktički sa istoka. I onda praktički Hrvatska postaje jedan od ključnih plinskih pravaca u Europi. Kao što je ovaj JANAF-ov naftovod tako bi ovaj plinski naftovod. I zato sam ja ponosan na taj plinovod, upravo zbog toga, isto kao što sam ponosan na interkonekciju od mađarske granice na ovamo jer ta Vlada bez obzira koliko se pljuvalo po njoj … …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … je uspjela to napraviti, I zato danas Petrokemija nešto vrijedi, jer da toga nema Petrokemija ne bi vrijedila ništa. A inače se slažem sa ovim što ste rekli. hvala lijepo. Samo kratko, čisto. Evo slažem se u potpunosti sa uvaženim gospodinom Šukerom vezano za plinovode i transportni sustav koji je izgrađen, ali nije to jedini razlog zašto Hrvatska može, odnosno Petrokemija nabavljati plin. To je u Zakonu o tržištu plina iz prošle godine koji smo ovdje donijeli, a to je da može imati dva dobavljača koji je ugrađen, do tada nije bilo. infrastruktura postoji a zakonski je to riješeno. Isto tako, liberalizacija ovdje kroz ovaj zakon je da se radi o opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu može imenovati Vlada sukladno odredbama i da bi se izbjegao bilo koji rizik za distribuciju, sigurnost građana nakon 1.4. onda je upravo se išlo sa tim izmjenama. Što se tiče ovog dijela da se briše onaj članak određivalo obavezu tijela nadležno za socijalnu skrb ja stvarno nisam vidio izjavu navedene osobe koju ste mi spomenuli u prijašnjem Zakonu o tržištu električne energije. …/Govornik se ne razumije./… odredbe je skinuta, a ono što mogu reći Uredba o kriterijima za stjecanje zaštićenog kupca, odnosno uredba koja će to regulirati je u izradi. Vjerujte mi bit će puno prije donešena nego što ste vi, što je nekako osoba iz povjerenstva. Jer upravo je to u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Uredba inače je pri kraju, ona je još sa određenim znanstvenim institucijama da ne bi došlo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 Hvala vam